Dobro, imam zahtjev za stanku, odnosi se upravo na to g. predsjedniče, mijenjam dakle zahtjev.

tri radnika su poginula, istraga traje, na hrvatski način da ne znamo još ništa o čemu se radi, to stoji u DORH-u itd. E sada postavlja se temeljno pitanje zašto nije osposobljena ta HE Dubrovnik u Platu. Već su se prošlu sezonu vidjeli problemi u opskrbi električnom energijom a mi smo turistička zemlja, posebno ovaj dio Dubrovačko-neretvanske županije. E sad dolazimo do ključne informacije. Vidim da ste se neki smijuljili ovdje kad sam se javio a sad ćete gospodo čuti ključni podatak. Znate li koliko je HEP izgubio u proteklih 13 mj. zbog toga što HE Dubrovnik ne radi? Oko milijardu kuna, gospodo. Oko milijardu kuna. E sad vidim i kolega Maras ozbiljno klima glavom, očito nije znao za ovaj podatak ali hrvatska javnost to mora znati. Zašto se nije pristupilo brzoj popravci, rekonstrukciji, ima indicija da su radovi koji su prije obavljeni, znači unutar tog kompleksa

Dakle u 11 sati nastavak.